Колеги, имаме кворум. Според моите изчисления 216 народни представители. Откривам заседанието. Ще Ви прочета Програмата за работа на Народното събрание. На Председателския съвет се обединихме в Програмата за дневния ред да бъде включена като точка и приемане оставката на Министерския съвет, която вчера беше съобщена на нашето пленарно заседание. Програма за работата на Народното събрание: „1. Приемане оставката на Министерския съвет на Република България. 2. Проект на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 4 години.

създаден с Регламент (ЕС) 2021/241; 2. представянето на плана по т. 1 на Европейската комисия за оценка, в срок до 30 април 2021 г.; 3.

Изслушване на министъра на финансите Кирил Ананиев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и равнището и структурата на фискалния резерв към 31 март 2021 г. 5. Изслушване на министъра на финансите Кирил Ананиев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по следните въпроси, засягащи държавните и обществени интереси: Какви са касовите наличности в държавния бюджет и как се планира тяхното развитие до края на годината. 6. Проект на решение за избиране на постоянна Комисия по правни въпроси. 7. Проект на решение за избиране на постоянна Комисия по бюджет и финанси.

Мая Манолова за включване в дневния ред на следната точка: Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да внесе в Народното събрание Националния план за възстановяване и устойчивост по механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с регламент, с мотиви към него.

Чухме така предложените точки. Искам обаче да ми посочите на какво правно основание внасяте за гласуване оставката на правителството? Тя се депозира и изпълнява. Ясна е Ясна е процедурата по Конституция – оставка не се гласува. Моля да ми посочите правното основание. Госпожо Каназирева, съгласно Конституцията – чл. 111, ал. 2, действащият Министерски съвет е длъжен да подаде оставка по силата на Конституцията пред новоизбраното Народно събрание. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) То е подадено пред парламента, но за да се обективира тази оставка, трябва да е налице конститутивен акт от нейното приемане. Има ал. 3, в която след приемане на оставката действащият кабинет продължава да изпълнява функциите до избирането на новия кабинет, така че на това основание оставката трябва да бъде гласувана. Още повече в самата Конституция – на няколко места в нея, включително в чл. 111, всички оставки се обективират с тяхното приемане от Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Хубаво е от втория ден на Народното събрание да спазваме Конституцията на Република чл. 111 на Конституцията, ал. 1 гласи: „Правомощията на Министерския съвет се прекратяват“, и в т. 2 е написано: „с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя“. Не само че трябва оставката да бъде гласувана, не само че трябва да бъде приета, а на този стол трябва да дойде този, който е подал оставка. (Ръкопляскания кой е депозирал оставката в Деловодството. Вчера в сградата на Народното събрание министър-председателят не е идвал. Не съм сигурен дали не е направен някакъв преврат в държавата. Не знам някой от Вас виждал ли е министър-председателя в тази зала във вчерашния ден? Питам и медиите. Така че предложението ми е точката да си бъде така, както е – да се гласува, и, госпожо Председател, да положите всички усилия и конституционни, и законни, и каквито имате други възможности, министър-председателят да дойде в залата на Народното събрание поне да види отношението на народните представители към неговата оставка. Благодаря Ви.

Някак си не съм изненадан, че парламентарната група на ГЕРБ и СДС има нужда от правни консултации в парламентарната зала. Оставям на Вас. Правя предложение по процедурата, доколкото очевидно днес ще бъде хубав ден. Заседанието в днешния ден в цялост да бъде излъчвано по БНТ 1 и по БНР, защото това трябва да бъде наблюдавано от българските граждани. Благодаря. Благодаря Ви. Други изказвания? Господин Биков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам два въпроса и тук великата правна мисъл от тази лява страна на залата трябва да ми каже: първо, какво ще се случи, когато тази оставка бъде гласувана? Какво ще се случи на практика ми кажете? Ще спре правителството да функционира ли? Ще Ви кажа начина, по който то ще спре – направете правителство

Кажете, искам юрист да ми го каже, не фен. Какво ще се случи, ако тази оставка бъде отхвърлена? Искам юрист да дойде и да ми каже какво се случва? Какво?! Ще се оттегли оставката и правителството ще продължи да бъде извън оставка, така ли? Какви са тези смешни работи, които правите в момента тук? Ще гласуваме оставка, която била подадена. Оставка може да се поиска. Може да се поиска вот на недоверие. Ако искате пък може да гласуваме три пъти тази оставка. Искате ли три пъти да я гласуваме? И утре, и вдругиден да дойдем извънредно заседание да направим, защото сме много готини. Това е смешна работа, колеги. Дайте малко по-сериозно. Нямаме нищо против тук. Аз Ви казвам: ще гласуваме десет пъти тази оставка, но има далеч по други проблеми. Сега ще видите как ще загубим два часа в глупости. В глупости ще загубим два часа от времето на парламента! Няма да му увеличим авторитета. Някои от партиите тук дойдоха, за да увеличават авторитета на парламента, а ще го срутят още повече. Благодаря Ви.

Господин Биков, Вие току-що обидихте Конституцията и законите на тази страна. Оставката трябва да се гласува. Не можете да наричате текстовете от Конституцията и законите смешни. Моля, гласувайте процедурата за включване на камерите на БНТ и БНР.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както господин Атанасов ми каза: „Нали беше председател“ и точно по този повод излизам. Чувствам се много засегнат и нека тук цветът на юридическата мисъл да каже защо моята оставка не се гласува в залата?

Уважаеми колеги, силно се надявам, че няма да започнат различните парламентарни групи да съперничат с „Шоуто на Слави“ по създаването на шоу, защото мисля, че са много неравностойни конкурентите. Съгласно чл. 111 от Конституцията, първо, този спор не се повдига за първи път. За първи път този спор беше повдигнат в далечната 2001 г. от мен и колегата Корнезов. Ние застъпвахме тогава Вашата теза, смятайки, че това, което пише в Конституцията – чл. 111, не е достатъчно категорично и еднозначно. Тогава парламентът реши в посока на гласуване. Тази практика е възпроизведена няколко пъти. Откъде според мен тя произтича по логично? В ал. 1 на чл. 111 се казва, че правомощията на Министерския съвет се прекратяват с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя. Приемането предполага нарочен акт, а не мълчаливо съгласие, че по нея не се гласува. Спорът за гласуване и негласуване на оставки съществува и в политическите партии, и в обществените организации, и в търговските дружества, и може да бъде решен по различен начин в техните устави, но може даже да бъде решен както предлагате – че оставка не се гласува. Но в това, което пише в Конституцията – приемане на оставката означава нарочен акт. В ал. 2: „Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание“ означава, че пред новоизбраното Народно събрание Министерският съвет винаги подава оставка, дори когато новото мнозинство е като старото мнозинство, дори когато новият Министерски съвет може да бъде дословно като стария. Но Вие подавате оставка и новият парламент наново избира правителство, нищо че то може да бъде същото по състав. Какво значи това – че в ал. 2 не трябва нарочен акт. Не! Алинея 2 Ви обяснява, че при новоизбрано Народно събрание винаги трябва да има оставка на Министерския съвет, действал до момента. по ал. 1 фразата: „с приемане на оставката“, което включва нарочен акт, означава, че трябва да се приеме нарочен акт. Да, можете да кажете: „Като юристи застъпваме и друго становище“, но създадената до момента парламентарна практика е да се гласуват тези оставки. Ако желаете, за да не превръщаме трибуната на Народното събрание в някаква менторска правна лекция и хората да имат чувството, че са на някакво юридическо сборище, където непрекъснато ще си четем лекции, след като сме минали темата на Председателския съвет и след като там бяха обсъдени същите аргументи съвършено добросъвестно, Ви предлагам да се движим към здравия разум, да се движим в една нормална посока на функциониране, защото опитът – като претендираме да имаме опит, би трябвало да ни е довел до това, че съдията на мача трябва да бъде незабележим, тогава тече играта по един нормален начин, никой не се изнервя, не се правят самоцелни процедурни забележки, не се бави времето излишно. В случая, с оглед на създадената парламентарна практика, се прилага гласуване, така че моля Ви да бъдем бъдем близко до това и ако трябва, да си го изясняваме извън трибуната. Уважаема госпожо Председател. уважаема госпожо Дончева, благодаря, че внесохте и юридически разяснения и аз затова се обръщам и към Вас. Вие много точно цитирахте члена на Конституцията, който казва, че: „с приемането на оставката се прекратяват правомощията на Министерския съвет“. Това означава ли, че след като сега гласуваме тази оставка, настоящият Министерски съвет няма да има никакви правомощия и ние практически няма да имаме изпълнителна власт? Благодаря Ви. Колега Биков, преди малко председателят на Народното събрание Ви обясни този въпрос, няма нужда два пъти да повтаряме едно и също нещо.

„В случаите на предходната алинея, тоест тогава, когато имаме гласувана оставка, Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет.“ Така че Конституцията много ясно казва какво ще стане в периода от гласуването и приемането на оставката до избора на нов председател на Министерския съвет.

Не знам дали да се представям, но… по същество. Вижте колеги, Вие, разбира се, сте си в правото да приемете, каквото прецените. Имате достатъчно мнозинство, даже и днес хубаво ще се види всъщност кой е управляващ и кой е опозиция. Даже за първи път, между другото, в моята история на парламентарист – не знам накъде да се обърна, когато говоря към опонента ни (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), защото явно опозицията е в средата, пък управляващите са от двете страни на тази среда, но това е в скоби. Колеги, не искам да споря по правната тематика. На мен ми е ясно всъщност каква е целта – искате да унижите Бойко Борисов, кабинета, ГЕРБ. Добре, направете го, няма никакъв проблем. Само че ще Ви припомня, че Вие не унижавате ГЕРБ, не унижавате Бойко Борисов, Вие унижавате всичките хора, които са подкрепили този кабинет и са му дали пак отново най-много доверие. Колкото и да Ви харесва или не, в крайна сметка трябва да се съобразите. А пък Вие днес каквото искате може да направите и каквото искате може да решите. Очевидно е какво ще бъде поведението на хората, които така възхваляваха идеята да се повиши нивото на парламентаризма и неговият рейтинг. Даже онзи ден на един от колегите от „Има такъв народ“ му казах, че, когато свърши 45-ото народно събрание, аз ще му припомня и ще му изкарам, разбира се, обективни данни как и по какъв начин те са повдигнали рейтинга и имиджа на парламента. И още нещо да Ви кажа – вижте, колеги, дали ще се гласува или не оставката днес, аз Ви казах какъв е моят мотив, за да внесете едно такова искане. В крайна сметка Конституцията тук казва следното нещо: тези хора – министър-председателят и Министерският съвет, са в момента там по волята на българската Конституция, която ги задължава да изпълняват ролята си на Министерски съвет, за да няма вакуум между едно и друго правителство. И това, което каза господин Биков, беше най правилното. Колеги, в крайна сметка трябва да започнете да разсъждавате по друг начин. Изборите минаха, отговорността е на Вашите рамене и колкото по-скоро направите правителство, толкова по-бързо по-бързо омразният Ви кабинет на Бойко Борисов ще отиде в историята. Така че недейте да се бавите, недейте да се чудите по какъв начин да излезете от положението, в което сте, защото виждаме как едно по едно Вашите обещания отпадат – отпадат даже за един-два дни, няма нужда да минава цяла седмица. За два дни! Така че стегнете се, направете си кабинет и Бойко Борисов и неговият кабинет час по-скоро ще отидат в историята. Благодаря Ви.

„Проектът на програма, предложен от председателя и постъпилите предложения по ал. 3 се поставят на гласуване, без да се об-съж-дат в началото на пленарното заседание, на което се приема Програма.“ Госпожо Каназирева, дадох Ви думата от уважение към Вас, но прекратявам тези разисквания и преминаваме към гласуване на Проекта на програмата.

Имам право да взема процедура по начина на водене. Имам въпрос към председателя на Народното събрание. (Реплики от ДПС.) Бихте ли ми казали днес кога гласувахме Програмата за дневния ред? Защото правихме регистрация. Моля, който е съгласен с така предложената Програма, да гласува.

217 народни представители са подкрепили така предложената Програма.

и двама онлайн. Всички са за. По отношение на предложението, направено от Мая Манолова, е постъпило писмо от заместник министър-председателя Томислав Дончев относно подготовка на Проект на Националния план за възстановяване и устойчивост, като планът е приложен към писмото. В тази връзка смятам, че

Да, обратно предложение? Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя обратно предложение – тази точка да бъде в дневния ред. Още месец февруари в качеството ми на председател на Комисията по европейските въпроси имах инициатива всички тези планове да се гледат в съответните парламенти. Моите колеги от Германия тогава, председателството и от самата Урсула фон дер Лайен препоръча на всички държави членки да гледат националните планове в парламентите. ГЕРБ твърдо отказаха този план да се гледа в парламента. Моето лично мнение е, че има много въпроси, които трябва да бъдат изяснени, преди да се вземе решение. Защото самото забавяне, колеги, ще доведе до забавяне на самата процедура. процедура. Хубаво би било и тук трябва да имаме дебат. Как примерно тези териториални планове за справедлив преход – не виждам господин Дончев, които са главно за въглищните райони, тук има народни представители, както аз от Стара Загора, предполагам, че има и от Перник, и от Кюстендил, тези планове все още, колеги, не са готови. Те са дадени на експерти от чужбина. Тези хора могат единствено да оценят политиката, но те не могат да ни напишат домашното. Ние трябва да създадем тези планове и тогава експертите от чужбина да ги оценят. Само че ГЕРБ не разбраха как се прави. Те винаги го дават на някой отвън – виждате ли, в кавички експерт, и той като ни напише домашното – ето, готово.Тези планове все още не са обвързани с този план, който е внесен в момента за разглеждане. Хубаво би било да има един дебат тук самият Томислав Дончев да ни обясни кога ще бъдат готови тези планове, как се обвързват с Националния план за справедлив преход, тази сума достатъчна ли е или не? Защото една Франция примерно, от Комисията заделиха 50 милиарда евро за подкрепа,

...ние какво трябва да направим. Моето лично мнение – но това ще го кажа по-късно, по време на дебата, ако има такъв – хубаво е да ни се обясни каква е била философията и как ние да надградим. Защото на колегите около нас плановете са изключително амбициозни, правят големи трансформации в сферата на енергетиката, докато ние се занимаваме със саниране. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря, господин Стойнев. Само да обясня, че вицепремиерът е внесъл Плана. Той е в Народното събрание. Предложението е за внасяне на Плана, а не за обсъждане в Народното събрание. (Реплики

ще си играем от тази трибуна на бавене на парламентарното време. Нещата са съвсем ясни – трета точка е изслушване на министър-председателя на основание чл. 113. Има три подточки втората от тях е представяне на Плана по т. 1 на Европейската комисия за оценка. Това, че е внесен Планът, тази точка си остава. Той го е внесъл и ще го помолим да го представи от трибуната, за да можем да направим дебат и да го обсъдим.

Този въпрос за Националния план за възстановяване и устойчивост не е просто въпрос за 12 милиарда. Той не е просто въпрос, свързан с индикативен срок от 30 април, което означава съвсем скоро. Това е въпрос за бъдещето на България и е част от механизма за бъдещото поколение. от ГЕРБ-СДС.) Много Ви благодаря, че не ме оставяте да се изкажа. Ще стигна и до процедурата, госпожо Караянчева. Този въпрос

Не е културно някак си, не Ви прави чест. Благодаря. Този въпрос, който ние разискваме днес, изисква отговори по няколко въпроса и заради това процедурата ми е да остане в дневния ред, да има изслушване и да бъде отговорено няколко въпроса. Единият от тях е свързан с каква времева рамка и отсрочка е поискана от Министерския съвет, предвид че господин Дончев представи преди седмица

не само 10%, извинявам се много. Целият план включва 47-те проекта в този план, включва времевата рамка. Защото, извинявайте, господа и дами от ГЕРБ,

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Процедурата ми е към Вас, уважаема госпожо Председател. Моля да внесете яснота относно дебата, който се завихри в парламентарната зала. Според мен колегите не са разбрали правилно какво точно дискутираме. Предложението на госпожа Манолова е да бъде внесен документът, който вече де факто е внесен в Народното събрание и депозиран с писмо от заместник министър-председателя господин Дончев. В този смисъл се обезсмисля изобщо обсъждането и гласуването на това предложение. От друга страна, вече гласуваният дневен ред включва точка, в която се предвижда в която се предвижда да бъде проведено изслушване относно Плана за възстановяване и устойчивост и той да бъде представен пред народните представители и обществеността. Ние не само не възразяваме срещу това, а ще подкрепим предложението да бъде представен Планът пред Народното събрание. В този смисъл може би е редно да се прекрати този дебат, а дискусиите, които са по същество и вече са започнати от колегите, нека да бъдат проведени в хода на процедурата, когато дойде точката в дневния ред. Благодаря Ви.

настояване Министерският съвет да бъде задължен да внесе Плана за възстановяване и устойчивост – нещо, което той не направи, както стана ясно от изказването на господин Стойнев, за целия мандат на предишното правителство и на предния парламент за двете години, в които по-точно тече подготовката на този план. Тъй като колегата Сандов изрази според мен съвсем основателни опасения по отношение на това кой вариант на Плана е представен в парламента и дали той съдържа всички проекти, които които така или иначе вече са подготвени и по които предстои след одобрение на европейските институции да има финансиране, нека точката да остане, за да бъдем информирани за това какво точно е внесъл Борисов. Всъщност от вчера парламентът има, господин Биков, две победи. Първата, искайки изслушване, Борисов излезе в отпуск само за днес, за да не се яви в парламента, а втората победа е, че Планът, който отказваше да покаже в течение на месеци, все пак се оказа в Народното събрание, излезе от чекмеджетата на неговите чиновници. Нека точката да остане, за да видим какво все пак е внесъл Борисов – дали това е целият план, дали това са всички проекти, които искахме да бъдат представени? Така че аз настоявам

Уважаема госпожо Председател, искам лично обяснение. Бях споменат, бях споменат поименно. Аз предлагам да принудим правителството да внесе три пъти този план. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Така и така ще му гласуваме оставката два пъти,

Не, то е предложение, направено до 18,00 ч. и не е в Проекта на програма. (Силен шум и реплики.) Да, програмата я гласувахме. Сега преминаваме към предложението на народния представител Мая Манолова.

17 народни представители,

Струва ми се наистина, че настъпи объркване в залата, тъй като, от една страна, Народното събрание прие Програмата за работата на Народното събрание за периода 16 април от 10,00 ч. Току-що мнозинството реши да задължи министър-председателя Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост.

в днешния ден и днешната програма, и новата точка, която току-що включихте – изслушване на министър-председателя, означава ли, че днес той ще бъде изслушан, във вторник – 20 април също, при условие че Планът, за който говорихме всички, вече е внесен в деловодството на Народното събрание? Благодаря. Уважаема госпожо Атанасова, когато стигнем до тези точки, парламентът ще вземе своето решение и тогава отговорът ще е ясен. Преди да продължим, уважаеми колеги, нека ни е честит Денят на Конституцията и на българските юристи! Позволете ми Позволете ми от наше име да се обърна към българските граждани с пожелание за спорна работа и нека всички да помним, че законите имат силата да наказват, но и да лекуват. Когато са добри, те променят света. Честит празник!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На основание чл. 54, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искам да изчета декларация от парламентарната група на „Демократична България“. Вчера се разбра, че със заповед на министър-председателя в оставка Бойко Борисов е прекратена дейността на Националния оперативен щаб. Това, заедно с ниската ефективност на ваксинационната кампания, изглежда като активно мероприятие за дестабилизиране на контрола на пандемията, лишавайки я от действено управление и координация. Лекарят в мен не може да разбере или оправдае как в момент, в който все още сме в активна пандемична ситуация с над 2300 новозаразяващи се дневно на седмична база с почти 120 загиващи дневно на седмична база болници, пълни с почти 10 000 болни от COVID-19, от които 8% са в интензивни отделения, и непредвидима траектория на новозаразяващите се, се абдикира от базисното управление на кризата. Кое наложи това? Какви мерки се предлагат в замяна? Това, което чухме, са продължаващи брифинги, които не служат да планират и предлагат решения, а само да констатират. От съобщението на Министерския съвет изобщо не се разбра кой и с какви мотиви е решил да разформирова Щаба и занапред ще е отговорен за приложението и координацията на мерките срещу COVID-19. Националният оперативен щаб бе създаден преди година, без да бъде активиран Националният пандемичен план, не бе ясно дали Щабът водеше стенограми, нямаше публично известни оперативни планове и критерии, поради което с разпускането му не е ясно дали ще може да има отчет за извършеното, да служи като преход и при предстоящото активиране на Пандемичния план следващото правителство. Решението е незабавно възстановяване на Националния оперативен щаб с ангажимента и всичката налична документация да бъде представена, за да може да има приемственост в по-нататъшния контрол на пандемията. Само преди дни Борисов обяви, че правителството му няма да внесе Плана за възстановяване за одобрение в Европейската комисия. Вчера след упрека ни, че извършва саботаж, той реши да прехвърли отговорността за внасянето му на Народното събрание. Необичайно е решението за излизане на Борисов в отпуск точно в деня на парламентарния контрол за питания към него.

Уважаеми госпожи и господа! Приемствеността, връзката с нацията и отговорността за нея са темелите на възстановяване на държавността, за която е цялото ни усилие в този парламент. Покрай политическото позициониране обаче се губи нотката на хуманност, която и без това едва се чуваше в последните месеци. В началото на настоящия парламент ние можем да застанем пред своите избиратели в стремеж да оправдаем доверието им с активни и адекватни съградивни действия. Политическите решения днес ще имат ефект и утре, и вдругиден, и след години. За тях ще се съди от дистанцията на времето и рано или късно цената ще бъде платена. Но когато решенията се измерват с човешко здраве и невъзвратима загуба на живот, тази цена е непосилна. Благодаря Ви за вниманието.

в рамките на две минути, и съответно времето за лично обяснение и така нататък. Обръщам се към Вас да ни обясните: първо, как ще спазваме процедурите с времето, как ще засичаме времето оттук нататък, за да избегнем хаос в парламента, а и, второ, да представите на народните представители с оглед на следващите дискусии по същество по точките какво е времето, с което разполагат парламентарните групи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Предвид това, а предполагам, че и заради това го правите – няма електронна система, не по наша вина, искам да отбележа. Уважаеми колеги народни представители, взе се решение къде да заседава парламентът, така че мисля, че това не е въпрос, който можем вече да коментираме. (Шум и реплики от След като сме в тази зала, би трябвало всяка една зала на Народното събрание, където то може да заседава, да бъде оборудвана с необходимата техника,

защото темата с разпускането на Националния оперативен щаб, без обяснения и без мотиви вчера, е акт на безотговорност от страна на българското правителство и на българския премиер.

Но Ви уверявам, че темата с управлението на здравната криза е тема, която интересува и касае българските граждани много повече от безсмислените дебати, които до този момент се случиха в парламента. Така че тази тема трябва да прозвучи от парламентарната трибуна. Очевидно Борисов провежда наказателна акция спрямо българските граждани, спрямо българските пациенти… РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ-СДС: Каква е тази разформировайки без обяснения Националния оперативен щаб, който е звеното, което управлява ковид кризата. Очевидно също така Борисов се опитва да избяга от отговорност и да освободи от отговорност Националния оперативен щаб. По тази причина трябва да прозвучи, че той може да ги освободи от работа, но не може да ги освободи от отговорност и отговорност ще се носи и от тях, от него, и от здравния министър, като лица, ангажирани с пандемията и с управлението на здравната криза. Българските граждани искат да знаят защо България стана шампион по смъртност? Защо хиляди българи загубиха животите си, част от които очевидно можеха да бъдат спасени? Статистиката наистина е стряскаща. През 2020 г. общият брой на починалите е с 18 746 души повече, отколкото през 2019 г. От тях регистрирани като починали от COVID-19 са само 7576. Премиерът дължи отговор и това ще бъде повод за искане за изслушване през следващата седмица на следните въпроси: защо страната ни е на първо място по показател обща смъртност през последните няколко години преди COVID-19? Има ли анализ на причините и план за действие? Защо през 2020 г. 11 170 души в повече са починали спрямо предходната година, без тази смъртност да е обявена като такава от ковид? През 2019 г. коефициентът на обща смъртност на България достигна 15,5 на хиляда – първо място в света. През 2020 г. коефициентът е 17,8, а от началото на тази на тази година този коефициент достигна 21,03. Уважаеми колеги, това не са изборите, в които мъртвите души в списъците, се отбелязват просто като гласували български граждани. Това са почернени български семейства, това са погребения. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Това са загинали хора. Това са човешки драми в хиляди български домове. Тук, от тази трибуна, Народното събрание, премиерът и здравният министър в оставка дължат отговори на тези въпроси. Българският парламент не може да остане безучастен и по отношение управлението на здравната криза. Безспорно то трябва да бъде експертно, трябва да бъде професионално и след като без мотиви беше разпуснат органът, който досега се занимаваше с анализ на информацията и с подготовка на решения, би следвало парламентът да се произнесе какъв да бъде следващият орган, който да се занимава с управлението на кризата, или да чуем премиерът Борисов в оставка какво предлага, по какъв начин ще се управлява здравната криза. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Вярвайте ми, вярвайте ми, че този въпрос интересува хората повече от формалните препирни как да се гласува оставката на Бойко Борисов. Хората се произнесоха още през лятото, че искат тази оставка и че тя е закъсняла.

Благодаря, госпожо Манолова. Сега ще Ви прочета разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 58, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: ГЕРБ – 30 минути, с удължаване 40 минути; „Има такъв народ“ – 22 минути, с удължаване 30 минути; „БСП за България“ – 20 минути, с удължаване 26 минути; „Движението за права и свободи“ – 15 минути, удължаване 20 минути; „Демократична България“ – 14 минути, с удължаване 19 минути; „Изправи се! Мутри вън!“ – 10 минути, с удължаване 13 минути.

Парламентарната група на „БСП за България“ посрещна с изключителна тревога решението на Министерския съвет от вчера да бъде разформирован Националният оперативен щаб. Безспорно в дейността на Щаба бяха допуснати според нас сериозни пропуски в управлението на здравната криза, създадоха се много излишно страхове и много противоречиви мнения в обществото, но оставането на държавата в момента без управление на кризата и действително това, което се каза – без ясна представа как ще се отчете дейността на този щаб, създава много неприятни въпроси и буди още повече страхове у хората. нашето предложение към уважаемите колеги от цялата зала е сега, в края на този ден, когато се избира комисия по здравеопазване, една от първите й задачи е да анализира задачи е да анализира внимателно с всички необходими документи, които трябва да бъдат изискани от Министерския съвет, който назначи Националния оперативен щаб, който назначи втори щаб след това и буквално за две седмици го закри, който назначи Национален ваксинационен щаб, който обърка изцяло Ваксинационния план на България, който постави България на последно място по брой ваксинирани, който поставя България в риска да провали летния си сезон, всичко това тази комисия трябва да анализира, да представи пред парламента и българският парламент от името на българския народ да даде своето мнение в интерес на българската нация. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ оперативен щаб ще е абсолютно немотивирано в този момент, когато все още не сме преодолели третата вълна на една много сериозна пандемия. По този начин се лишаваме от контрол над пандемията.

разбираме какви са били съображенията. Правителството е в оставка и трябва да продължи да изпълнява ангажиментите си, а един от най-важните от тях в този момент е контролът върху пандемията. Какво се предлага вместо НОЩ, вместо Националния оперативен щаб? Нищо. Това не е отговорна позиция. Би следвало да има алтернатива на този оперативен орган, който внасяше и спокойствие, и сигурност, и показваше координация по отношение на действията за преодоляването на тази сериозна пандемия. Съставянето на правителство може да отнеме и определено време, какво ще бъде по отношение на оперативната дейност, по отношение на координацията и действията по отношение на пандемията в тази ситуация? Да не би да следва, че трябва да има безвремие и да няма никакви действия? Това не е сериозно, не е отговорно към всички нас като граждани, към цялото ни общество. Наистина този щаб даваше някаква сигурност на обществото. В такъв случай можем да кажем още, че закриването е един вид абдикация от всякакъв контрол върху пандемията. Да се надяваме, че това не е така. Аз в това отношение съм убеден като лекар, че здравната система функционира сериозно и колегите полагат огромни усилия. Професор Горчев, гледам, че и Вие кимате и одобрявате това, което казвам. За съжаление, с жертвите, които отнема тази пандемия, много наши колеги загубиха живота си на предния фронт и в борбата с това много сериозно заболяване. Бих искал да призова наистина всички да бъдем отговорни, защото все още имаме над 2300 заразени на ден и към 120 починали. За съжаление, една тъжна, черна статистика. Ние сме на второ място в рамките на Европейския съюз по отношение на смъртност. Доброто в случая е, че в тенденцията през последните дни има намаляване на заболелите от тази коварна болест, но това в никакъв случай не трябва да ни успокоява, а напротив, ние трябва да полагаме необходимите усилия. Знаем, че Щабът беше създаден със заповед на премиера и пак с негова заповед се закрива, но дали трябва да се процедира така в настоящия момент? Това, естествено, е в неговите права, но трябва наистина да се замислим да има алтернатива на този орган, който, както и преди малко казах, внасяше определена сигурност и спокойствие в страната за всички нас – гражданите, че и за колегите, които работят на предния фронт в системата на здравеопазването. Ситуацията е сериозна, колеги, и ние трябва да бъдем адекватни на това, което трябва да бъде направено по най-бързия начин. От името на нашата парламентарна група считаме, че трябва да трябва да има оперативен орган, който да координира действията,- и да продължим борбата с тази коварна болест. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Наистина отговорността е най-важното качество, което трябва да притежават както медиците, които се борят с пандемията, така и всички, които са избрани да представляват представляват народа и да управляват страната в момента. В тази връзка отговорността на председателя на Народното събрание е да гарантира спазване на противоепидемичните мерки в пленарната зала. В тази зала няма възможност за дистанция между народните представители. В тази зала се допуска хора да стоят без маски в нарушение на въведените правила демонстративно пред българските граждани, които ни гледат в момента от ГЕРБ-СДС), особено от новите лица в този парламент, които заявяват, че са наистина за повишаване на нивото на парламентаризма и на рейтинга на Народното събрание. Моля Ви да не го допускате. Моля Ви да накарате народните представители да носят маски. А иначе темата наистина е много удобна с управлението на епидемията, но ние трябва да подходим отговорно и към нея и да си припомним, че в Закона за здравето е написано, че отговорност за политиката в системата на здравеопазването е на министъра министъра на здравеопазването и на Министерския съвет. Всички останали органи имат спомагателно значение. Моля Ви за ред в залата във връзка с противоепидемичните мерки. Доколкото виждам, всички колеги са сложили своите маски. (Шум и реплики.) Единствено е господин Хаджигенов. Господин Хаджигенов, правя Ви забележка!

Митко Стайков Стайков, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Теменужка Петрова Петкова изпълнява функциите на министър в оставка.“ Решение № 2459-НС, София, 15 април 2021 г. „Обявява за народен представител от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, Радостин Радославов Танев, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Лъчезар Димитров Борисов изпълнява функциите на министър в оставка.“

от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Росен Димитров Желязков изпълнява функциите на министър в оставка.“ Решение № 2457-НС,

Решение № 2455-НС, София, 15 април 2021 г. – „Обявява за народен представител от Осми изборен район – Добрички, Зорница Николаева Михайлова, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Деница Евгениева Сачева изпълнява функциите на министър в оставка.“ Решение № 2454-НС, София, 15 април 2021 г. – „Обявява за народен представител от Шести изборен район – Врачански, Мирослав Иванов Аспарухов, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Петя Цветанова Аврамова изпълнява функциите на министър в оставка.“

ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Христо Богомилов Терзийски изпълнява функциите на министър в оставка.“ Решение № 2452-НС, София, 15 април 2021 г. „Обявява за народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски, Любомира Симеонова Попова, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Костадин Георгиев Ангелов изпълнява функциите на министър в оставка.“

за времето, през което Екатерина Спасова Гечева-Захариева изпълнява функциите на заместник министър-председател и министър в оставка.“ Решение № 2449-НС, „Обявява за народен представител от Седми изборен район – Габровски, Николай Цветанов Сираков, с ЕГН …, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, за времето, през което Томислав Пейков Дончев изпълнява функциите на заместник-министър председател в оставка.“ Моля, поканете народните представители, за да положат клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

от ГЕРБ-СДС.) Съобщения за постъпили законопроекти и проекти на решения за периода 15 – 16 април 2021 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Внесен е от Христо Любомиров Иванов и група народни представители. Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за възрастните хора. Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение на Закона за политическите партии. Внесен е от Ива Митева и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Внесен е от Ива Митева и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Внесен е от Христо Иванов и група народни представители. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители. Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да внесе в Народното събрание Националния план – това вече го включихме в дневния ред. Внесен е от Мая Божидарова Манолова, Мария Василева Капон и Татяна Дончева. Проект на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби, нарушения разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните години. Внесен е от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители.

и искам да уточня. Първо искам да започна с това: да честитя все пак на всички юристи празника и Деня на Конституцията и в тази връзка да попитам: има ли внесен Проект за изменение и допълнение на Конституцията, тъй като по самата Конституция – чл. 154, ал. 1: „Правото на инициатива за изменение и допълнение на конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.“ Дословно цитирам. В този случай искам да попитам: има ли внесен проект вече с 60 подписа? Тъй като на 240 една четвърт е 60 човека. Ако бяхме 120, трябваше да са 30, но не сме 120. В тази връзка искам да попитам: има ли внесен такъв проект в Деловодството с по-малко от 60 подписа, защото поне според мен би било противоконституционно и, второ, ако не е внесен, по-добре е да се свали от сайта на Народното събрание или да се каже, че е на депозитар и събира подписи, за да може и други народни представители да се подпишат? Благодаря. (Ръкопляскания

тоест предложение за подкрепа, но така ни е подадено в справката за постъпили законопроекти. Мисля, че няма необходимите 60 подписа…

Само искам да Ви обърна внимание, че тези всичките законопроекти не са разпределени и предстои създаването на постоянните комисии, така че те, ако отговарят на изискванията на закона, ще бъде разпределени и насочени към комисии.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Мисля, че трябва да проявим малко повече уважение към парламента, в един предишен парламент половината депутати от ГЕРБ щяха да са вече със забележки или една част от тях изгонени. Много Ви моля да престанете с това викане да се спазва малко ред в залата. Госпожо Председател, влезте си във функциите и правете забележки на хората, които не спряха от сутринта да подвикват, да влизат в диалог с Вас, със заместник-председателите.

сериозната работа, защото очевидно целта на групата на ГЕРБ-СДС е днес да бави времето, да създава пречки в работата на Народното събрание, да задава въпроси, на които по принцип мястото им не е тук, от парламентарната трибуна, да създава конфликти в залата, за да покаже, че това Народно събрание не може да функционира ефективно. Ние знаем много добре, уважаеми колеги, че сте много добри в саботажа, но нека ние останалите покажем, че няма да допуснем (реплики от ГЕРБ-СДС) това Народно събрание да работи по този начин. Благодаря.

(ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Председател. Абсолютно подкрепям казаното от господин Вигенин в частта, че трябва да се върнем към правилата. Само че, госпожо Председател, преди да се върнем към правилата и парламентаризма, в тази зала трябва да обясните какви са правилата по отношение на времето за изказването на групите, кой го засича… АТАНАСОВА: ...и кой информира Народното събрание и освен това дали въпросът, който поставихме по отношение на недопустимия по Конституция законопроект, внесен от колегите от „Демократична България“, ще бъде обявен за изтеглен от Вас или от тях самите. Благодаря. Госпожо Атанасова, мисля, че обясних как стои въпросът със Закона за изменение и допълнение на Конституцията и какъв му е статутът, дали ще има ход

за Националния оперативен щаб, гледах много внимателно загрижеността на всеки един от изказалите се народни представители за здравето и живота на българските граждани, само че не разбирам едно: тогава, когато от тази трибуна се говори за загриженост за живота и здравето на народните представители и за всички останали български граждани и кога сме истински? Кога казваме истината – когато говорим от парламентарната трибуна, или когато стоим в залата без маски?!

По отношение на Националния оперативен щаб, уважаеми дами и господа народни представители, и по отношение на отговорността за здравето на всички българи предизборната кампания свърши преди повече от седмица. По време на тази предизборна кампания, а и цяла година пред Министерството на здравеопазването част от Вас обясняваха как няма такава пандемия! Част от Вас гориха маски и част от Вас наричаха докторите „престъпници“! Казвахте, че няма такава пандемия! А сега мен ме е срам като лекар. По отношение на законността и по отношение на отговорността ясно и точно е записано в Закона, само че се съмнявам, че той е прочетен от всички – министърът на здравеопазването носи отговорността за управлението на здравната криза, а не Националният оперативен щаб, който е съвещателен орган към министър-председателя. Националният оперативен щаб не предлага мерки. Мерките се предлагат по закон от главния държавен здравен инспектор. За каква законност говорите и за какви други послания говорите, след като не спазвате законите в страната? Законът е ясен! Аз съм заставал винаги пред Вас и днес дадох брифинг пред българското общество и ще продължа да го правя, защото съм отговорен лекар. Да, може много да викате за справянето с ковид ситуацията, но и с третата вълна се справихме!

Госпожо Председател, може ли да продължа? Уважаеми колеги, българското здравеопазване и българските лекари не заслужават това, което се случва в тази зала. Госпожо Манолова, няма да влизам в диалог с Вас, разбирам, че имате желание, но аз не желая да водя с Вас диалог. Националният оперативен щаб беше съставен от достойни хора. Генерал Мутафчийски е достоен български лекар, достоен военен, генерал

Но къде бяхте всички Вие по време на втората вълна, когато нямахме въздух в болниците? (Шум и Само няколко човека от Вас обясняваха колко е лесно и влизаха в болниците и си правеха по няколко снимки за два дни? Сложете си маската, смятам, че трябва да сте с маска! По отношение на българските лекари искам да Ви кажа нещо: те са претърпели много, те знаят кой казва истината и кой казва лъжата! Те помнят кой беше до тях в трудните времена, те знаят кой беше с тях в болниците – кой осигури всичко онова, от което те имаха нужда, като започнете от достойно заплащане, от лични предпазни средства, от дезинфектанти.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители,

изисква нещо много важно… Корона кризата е най-важното нещо, което стои в момента пред българския народ като изпитание. Подобен тип изказвания от парламентарната трибуна, които разклащат доверието в институциите, които подлагат под съмнение взетите успешни решения до момента и които разклащат доверието в българските лекари, няма да доведат до нищо хубаво. Вчера много пъти казвахте от тази парламентарна трибуна, че „Съединението прави силата“,

то знам, че само екипната работа може да спаси пациента. Докажете, че хората в тази зала са на висотата да спасят цяла България. Благодаря Ви.

Продължаваме по първа точка от дневния ред: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане оставката на Министерския съвет на Република България Народното събрание на основание чл. 111, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема оставката на Министерския съвет на Република България“. Имате думата, господин Цонев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В деня на Конституцията първа точка от дневния ни ред е по Конституцията. Спорът, който се разрази, да бъде ли тази точка в дневния ред или не беше по същество по Конституцията. Разписана ли е тази процедура, или не е разписана? По моему трябваше да спорим по-същество, когато дойде времето за точката, но няма значение. Така или иначе спорът започна. Бях много впечатлен от думите на колегата Ненков, че целта на тази точка е да унизи българския премиер. Понеже е Денят на Конституцията, някак си се чувствам задължен по тази точка да говорим малко за Конституцията. Не може български премиер да бъде унизяван, като се вика в Народното събрание, когато трябва да се яви пред Народното събрание, когато трябва да даде отчет пред Народното събрание, когато трябва да подаде оставка пред Народното събрание. За всеки български премиер, за всеки български министър, за всеки българин това трябва да е въпрос на чест. Не е така за сегашния български премиер. Не беше така и за голяма част от министрите. Уважаеми колеги от ГЕРБ, не беше така и за Вас доста дълго време. Казвам го с уважение и към българския премиер, който е бил 10 години премиер и който още е премиер, казвам го с уважение и към Вас. Защото Конституцията, по силата на която на четвърти народът ни избра и ни прати тук, повелява, че цялата власт произтича от народа. Тя ни е делегирана на нас, които сме тук. Ние излъчваме изпълнителната власт и я контролираме. В Деня на Конституцията много ясно трябва да заявим, че властта в Република България трябва да се върне в българския парламент. За да кажа, че трябва да се върне – не съм само аз, който го казвам, защото следих много внимателно цялата предизборна кампания, значи така го усещат повечето български граждани и повечето политически субекти, които са сега тук в тази зала. Не са един и два примерите. Само един пример ще Ви дам. Колко време министър-председателят не е бил в тази зала и в другата? Според Вас това нормално ли е? Помня едни други времена, когато един министър-председател, който беше нарочен, че е авторитарен – става въпрос за господин Костов – беше казал пред всички, че министър, който си позволи да не отговори на народен представител, да не приеме народен представител, да не се яви, ще му бъде поискана оставката на минутата. Това е уважение към народното представителство, защото властта ни е дадена от народа и ние излъчваме изпълнителната власт. власт. Смятам, че трябваше да бъде и трябва да е чест за българския министър-председател просто да бъде тук, да си връчи оставката и с гордост да каже: „Аз направих това за България, направете го и Вие“, както и да отговаря на въпроси, защото самите Вие твърдите, че има какво да каже. Също смятам, че има какво да каже. Защо се делегират непрекъснато на министри права и така нататък. За това уважение към Конституцията говорим. Ние от ДПС сме си поставили тази скромна политическа задача – парламентаризмът да бъде възстановен такъв, какъвто повелява Конституцията. Нещо повече, понеже днес се говори и за отношения между институциите, ние категорично смятаме, и вчера председателят господин Карадайъ Ви го каза от тази трибуна, но не виждам някой да го е разбрал и да го е чул – има институционална криза в страната, която се изразява точно в това – в нарушената координация и контрол между институциите, в нарушения диалог между институции. Това всички български граждани го виждат. А Конституцията повелява друго да има диалог между институциите, да има координация между институциите, да има взаимен контрол между институциите. Ето за този конституционализъм говорим днес, в деня на Конституцията. По тази първа точка ние смятаме, че конституционализмът, парламентаризмът днес не е уважен за пореден път. Не се сърдете, това е истината. Ние тук всички сме призвани да възстановим достойнството на българския парламент, да възстановим диалога между институциите, да възстановим доверието на българските граждани в институциите. Благодаря Ви.

Народното събрание в качеството си на представител на суверена да продължи по дневния си ред, а не да слушаме лекции от свободно преминаващи министри в оставка. Държанието на санитарен инспектор, който наблюдава кой е с маска в залата и кой не, мисля, че не е достоен за български министър. Има съответни власти за целта. Мисля, че за страната ни е по-голям проблем кои министри носят денонощно маска, приличаща единствено на Бойко Борисов и не се различават от тях. Така че моля Ви да се върнем към дневния ред и към работата ни, а не да се занимаваме с волни излияния кой е ходил от уважаемите депутати в болница да се снима, за да си правел – Господ знае какво – пиар или кампания, защото ще изискам абсолютно сериозно снимката на хилядите загинали българи и ще направим изложби в парламента. Благодаря. Благодаря Ви, господин Бабикян. Само да уведомя, че ние сме по дневния ред – точка едно от Програмата. Други изказвания? Заповядайте, госпожа Нинова.

Уважаеми български граждани, уважаеми колеги народни представители! Оставката на правителството на Борисов днес не е просто формален юридически акт, за който загубихме достатъчно време да поспорим как се приема. Това е един логичен завършек на вредна политика в последните 11 години не само на това правителство, а и на предишните издания на правителствата Борисов. Това е една последователна политика, която разгради държавността, уби отношенията между институциите, която ни докара до последните места по доходи, на първите по корупция, на последно по ваксинация, на първо по смъртност и така нататък. Просто народът пожела тази оставка и тази промяна. Отново отправяме едно предупреждение към Вас и към всички нас. Тази оставка е само пропукване на модела. Предстои много работа, за да бъде напълно отстранен този модел от управлението на страната. Днес в Деня на Конституцията трябва да отдадем уважение към нейните създатели, макар и тя да не е съвършена, макар и да беше променяна в годините, макар и да ни предстоят сигурно нови промени. Тази Конституция заложи основите на демократична, правова и социална България. Днес повече отвсякога от нас се очаква промяната. Ако говорим за правителството на Борисов, ние в последните четири години не само искахме тази промяна, но я формализирахме в пет вота на недоверие. Нашите аргументи тогава бяха отхвърлени, но времето доказа, че сме били прави. Всичките ни аргументи днес се виждат ясно, но по-големият въпрос е как да продължим с промяната. Някои от новите колеги я виждат през промяна в Конституцията. Да, сигурно ще водим този дебат занапред. Сигурно ще стигнем и до това. Но преди да променим Конституцията, трябва да изпълним сегашната, защо в нея пише, че България е демократична, правова и социална държава и парламентарна република. Нека да бъдем откровени със себе си и с хората, които са ни изпратили тук. България не е демократична държава, защото един човек я превърна в еднолична. България не е правова, защото не върховенството на закона, а задкулисието определя кой да влезе в затвора и кой не. България не е социална, защото над милион и половина българи живеят под прага на бедността. Предизвикателствата пред нас са големи. Сигурно ще преминем и през промяна в основния Закон. Днес в Деня на Конституцията се обръщаме към Вас, нека преди да я променим, да направим първите стъпки, да я приведем в действия. Честит празник на юристите! С уважение към конституционалистите! Най-вече към онези, които тогава в съгласие и в разум създадоха сега действащата Конституция! Благодаря Ви.

Всъщност предстои да гласуваме тази оставка, която някои смятат за подадена. Изглежда точно в днешния ден са решили да не уважават закона. Може би това е част от традицията от последните години. Казвам тези няколко думи не заради себе си, не заради парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ и не заради някакви героични пози. Тази оставка е безвъзвратно закъсняла. Тази оставка трябваше да бъде подадена миналата година, когато българският народ протестираше. Казвам го заради всички, които протестираха по десетките площади на градовете на България, по десетките площади на градовете в чужбина, където има българи и те излязоха и дадоха своя глас.

резолюцията на Европейския парламент за България. Подозирам, че такава не сме получавали от влизането ни в Европейския съюз. Един министър-председател, който има отношение към суверена, към собствения си народ, към най-близките си партньори в Европейския съюз или може би към най-силния си партньор в НАТО, трябваше твърде отдавна да се е сетил, че е време да си тръгне. Явно други мотиви държаха господин Бойко Методиев Борисов на този пост въпреки всичко и въпреки всички. Това е онзи човек, който в края на първия си мандат заяви, че види ли кръв на улиците, веднага си тръгва. Това беше в края на първия мандат! Мисля, че по времe на протестите всички видяхте много кръв на площада пред Министерския съвет. Погледнете кадрите от телевизията и ще си опресните паметта. Очевидно и кръвта не беше мотивът, който можеше да спре този човек да се държи с нокти и зъби за властта. Както и да е. Днес е денят, в който искам да кажа две добри думи за хората, които се бориха за тази оставка и сигурно днес ще е денят, в който я дочакаха. Благодаря Ви приятели! Благодаря Ви. Господин Иванов, Колеги, също искам да поздравя всички Вас в това Народно събрание, всички юристи и всички хора, които по един или друг начин имат отношение към българския конституционализъм. Смятам, че днес е денят, в който не можем да не кажем, че има много описания за кризата на българската държавност – говори се за паралелна държава, задкулисие, говори се за мафия. И наистина тази оставка, която ни предстои да гласуваме, не е просто формален акт, тя – ако можем – трябва да се превърне във вододел, в това властта да се върне в институциите, за това Конституцията наистина да се превърне в един жив документ, а не просто в една хартия, в която всички се кълнем.

Удържането на Републиката, удържането на това властта в България да бъде публична, а не бащиния, е това, което всички ние трябва да правим. Това е голямата национална задача. Дали са ни Република – трябва да я удържим. И днес искам да си пожелаем всички заедно това – да удържим Републиката. Благодаря Ви. Други изказвания? Закривам дебата. Преминаваме към гласуване на Решение за приемане на оставката на Министерския съвет на Република България. Който е за, моля да гласува.

Няма. Въздържали се? Няма. Моля за резултата.

За процедура – господин Сандов. Много се радвам, че току-що гласуваната оставка предизвиква толкова щастие в групата на ГЕРБ. групата на ГЕРБ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми зрители, които все още сте пред екраните и издържате на целия този фарс, уважаеми слушатели!

Добре. Въпросът – нека да го кажа така, е свързан с почивката. Процедурата ми е, тъй като ние вече имахме дебат за един внесен доклад, свързан с точка в дневния ред, за който си направих труда да се кача до Деловодството.

И тъй като се изисква резолюция от госпожа Митева, за да може да бъде качен този план на сайта, да се опитаме поне малка част от този план – за дигитална трансформация да осъществим и да спасим поне едно дърво, което би струвало тези 300 страници, умножени по 240 броя за народните представители. Та процедурата ми е просто да разпишете тази резолюция, за да можем през телефоните си да стигнем до презентацията и да имаме какво да дебатираме по-късно. А надявам се, че това ще иска и почивка, за което благодаря.

И да не се притесняват. Триста страници според мен не е чак толкова много.